Prelazimo na - Konačni prijedlog Zakona o institucijama za elektronički novac, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 151 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Hitni postupak primjenjuje se u skladu sa člankom 161. Poslovnika.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 Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio zastupnik Goran Marić i Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja? Da. Gospodin Zdravko Marić, državni tajnik u Ministarstvu financija. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvažene dame i gospodo zastupnici. Dakle, Nacrt konačnog prijedloga Zakona o institucijama za elektronički novac koji se nalazi pred vama, zapravo unosi jedan, koji pravni okvir Republike Hrvatske unosi pravna stečevina Europske unije direktivama Europskog parlamenta i Vijeća iz 2000. godine o započinjanju, obavljanju i bonitetnom nadzoru poslovanja institucija za izdavanje elektroničkog novca. U samom zakonu, dozvolite mi da i ovdje definiram, što je to elektronički novac. To je instrument plaćanja odnosno novčana vrijednost pohranjena na nekom elektroničkom nositelju podataka i koji je kao sredstvo plaćanja prihvaćeno od osoba koje nisu izdavatelji. Institucije za elektronički novac predstavljaju specifičan oblik kreditnih institucija koje nisu depozitnog karaktera i čija je primarna djelatnost izdavanje elektroničkog novca. Na njih se odnosi većina odredbi Zakona o kreditnim institucijama, ali zbog niza specifičnosti propisuju se i ovim posebnim zakonom. Institucijama za elektronički novac nije dopušteno odobravati kredite, a njihov temeljni kapital mora iznositi najmanje 8 milijuna kuna. Propisuju se pravni oblici institucija za elektronički novac, upravljanje rizicima, uvjeti za iskupivost elektroničkog novca, supervizija, i moguće supervizorske mjere. Dozvoljava se subjektima koji izdaju manje količine elektroničkog novca, a koji zadovoljavaju druge propisane kriterije, poslovanje kroz izuzeće u znatno blaži prudencionalni režim. Za izdavanje elektroničkog novca potrebno je od Hrvatske narodne banke dobiti odobrenje za rad, odnosno odobrenje za izuzeće. Hvala lijepo. Hvala. Izvjestitelji odbora? Odbor za europske integracije, zakonodavstvo? Odbor za financije i državni proračun, predsjednik odbora gospodin zastupnik Marić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče, cijenjeni kolegice i kolege. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 15. sjednici održanoj 16. rujna 2008. godine Prijedlog zakona o institucijama za elektronički novac, s konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 28. kolovoza 2008. godine. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravljao je o predmetnom zakonu na temelju članka 65. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo te podržao prijedlog Vlade Republike Hrvatske da se sukladno članku 161. Poslovnika Hrvatskoga sabora ovaj zakon donese po hitnom postupku budući da se njime nastavlja daljnje usklađenje hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno bez rasprave predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o institucijama za elektronički novac. Hvala lijepo. Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospođa zastupnica Vesna Buterin. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege zastupnici. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje Zakona o institucijama za elektronički novac. Na početku željela bih naglasiti da aktivnost izdavanja elektroničkog novca u smislu pohrane novčane vrijednosti na elektroničkom nositelju podataka koji se koristi za naknadna plaćanja sve više prisutna u svijetu. Kada govorimo o Republici Hrvatskoj onda moramo naglasiti da je Zakonom o bankama definirano da je izdavanje elektroničkog novca bankovna usluga koju na području Republike Hrvatske smiju pružati isključivo banke. Međutim, budući da zakonski nije bio definiran pojam elektroničkog novca, na tržištu postoje razni elektronički uređaji na koje se pohranjuje novčana vrijednost koja se koristi za plaćanje. Kako ne postoji sustavno praćenje izdanog električnog novca, nije poznato koliko ga je u Republici Hrvatskoj do sada izdano. Obzirom da takav posao može biti poslovno atraktivan za izdavatelje, a ujedno nudi određene pogodnosti i za kupce, smatra se opravdanim da se u Republici Hrvatskoj donese jasan zakonski okvir koji bi poticao izdavanje elektroničkog novca uz zadržavanje visokog nivoa zaštite potrošača i visokog nivoa stabilnosti i sigurnosti financijskog sustava u cjelini. Donošenjem ovog zakona važno je naglasiti da se usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske s važećim pravnim standardima Europske unije u dijelu koji se odnosi na poslovanje institucija za elektronički novac. Institucije za elektronički novac predstavljaju specifičan oblik kreditnih institucija koje nisu depozitarnog karaktera i čija je primarna djelatnost izdavanje elektroničkog novca. Na njih se odnosi većina odredbi Zakona o kreditnim institucijama, ali zbog niza specifičnosti propisuje se i ovim posebnim zakonom. Tako primjerice ovaj zakon uređuje poslovanje institucija za elektronički novac, pravne oblike institucija za elektronički novac, principe upravljanja uključujući upravljanje rizicima, uvjete za iskupivost elektroničkog novca, superviziju institucija za elektronički novac i moguće supervizorske mjere. Institucijama za elektronički novac nije dozvoljeno odobravati kredite, a njihov temeljni kapital mora iznositi najmanje 8 milijuna kuna. Također, dozvoljava se subjektima koji izdaju manje količine elektroničkog novca, a koji zadovoljavaju i druge propisane kriterije, poslovanje kroz izuzeće uz znatno blaži prudencijalni režim. Stoga za izdavanje elektroničkog novca potrebno je od Hrvatske narodne banke dobiti odobrenje za rad odnosno odobrenje za izuzeće. Ovaj zakon uvažava očekivane promjene i u ostalim nacionalnim propisima, prije svega cjelokupnu regulaciju kreditnih institucija, promjene u Zakonu o trgovačkim društvima, Zakonu o računovodstvu i Zakonu o obveznim odnosima. Donošenjem ovog zakona uvodi se u zakonodavstvo Republike Hrvatske pravni okvir za poslovanje institucija za elektronički novac sa sjedištem u Republici Hrvatskoj te uvjeti za izdavanje elektroničkog novca u Republici Hrvatskoj od strane osoba sa sjedištem izvan Republike Hrvatske. Ono što posebno želim naglasiti jest da se ovim zakonom uređuju uvjeti za osnivanje, poslovanje i prestanak rada institucija za elektronički novac sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, supervizija njihovog poslovanja, kao i uvjeti za izdavanje elektroničkog novca u Republici Hrvatskoj od strane osoba sa sjedište izvan Republike Hrvatske. Uređuje se isto tako odgovarajuća primjena Zakona o kreditnim institucijama i propisa koji uređuju sprečavanje pranje novca i financiranje terorizma na Instituciju za elektronički novac. Osim spomenutih pravila na Instituciju za elektronički novac, ako se to izričito ne propisuje posebnim zakonom, ne primjenjuju se ostala pravila kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija. Nadalje, definira se Institucija za elektronički novac a koja predstavlja kreditnu instituciju čija je djelatnost izdavanje sredstava plaćanja u obliku elektroničkog novca u svoje ime, za što je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za rad odnosno odobrenje za izuzeće. Na kraju, još bih jednom željela naglasiti da klub Hrvatske demokratske zajednice u potpunosti podržava donošenje ovoga zakona. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Davor Bernardić. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani kolege iz ministarstva. Evo, što reći na početku o ovom Zakonu o elektroničkim institucijama nego da ga treba podržati i on će regulirati tržište elektroničkih institucija, tržište elektroničkog novca u skladu i sa direktivama Europske unije i u tom smislu ovo je vrijeme da se uredi i na ovom zakonu je nužnost da ga uredi i krajnje je vrijeme da se to na neki način sredi. Znači, elektronički novac se prvi put pojavio u Japanu drugom polovicom '80.-tih godina. Riječ je bila o prepaid karticama koje su se znači kojima su se izdavale telekomunikacije željezničke kompanije za korištenje njihovih usluga. Takve kartice i u Japanu su uzele maha, a kasnije su došle i u Europu, dakle negdje početkom devedesetih godina kao sredstvo lojalnosti korisnika, kao sredstvo na kojima bi se za u zamjenu za njihov novac mogle izdati kartice sa protu vrijednosti u tom novcu i na temelju toga čak i dati popust krajnjim korisnicima i smanjiti rizik u poslovanju, znači samim tim karticama prema samim korisnicima. Elektronički novac sredinom devedesetih godina temeljio se na hardverskoj tehnologiji na čipovima, no David Shom i njegova tvrtka "Digikesh" predstavili su svoju ideju o softverski utemeljenom elektroničkom novcu i kešu ili digitalnoj gotovini. To je zapravo u tome trenutku izazvalo i bojazan europske i svih središnjih banaka, a i Europske centralne banke, pa je već Europski monetarni institut preporučio '94. godine da izdavanje elektroničkog novca bude dopušteno samo bankama, no '98. godine četiri godine kasnije Europska komisija je uvidjevši nužnost izdavanja elektroničkog novca, uvidjevši veliki potencijal koji elektronički novac i ima i može imati za sveukupno gospodarstvo dala određene preporuke, znači kojima će se urediti nešto, znači labavija zakonska regulativa u odnosu na onu zakonsku regulativu koja je prisutna za trenutne institucije. I onda su 2000. godine, znači dvije godine nakon i došle smjernice kojima se definirao elektronički novac, i zemlje članice, države članice Europske unije bile su obavezne te smjernice kroz određen određen skup znači registrativni okvir ugraditi u svoje zakonodavne sisteme. Ovim prijedlogom kakav je predviđen najmanji iznos temeljnog kapitala je 8 milijuna kuna što ja mislim da je dovoljno i zapravo i optimum za poslovanje takvih institucija, dok je za banke sjetimo se temeljni kapital na razini 40 milijuna kuna za štedionice 20 milijuna kuna, dakle 8 milijuna kuna za kuna za instituciju koja želi izdavati elektronički novac u protuvrijednosti za keš je dobar temeljni kapital. Ono što zapravo treba pozdraviti je reguliranje ove stvari sa svim prednostima koje elektronički novac kao takav nosi. Prednosti su te što je on i može biti zaštićen s PIN-om, on je jeftiniji za rukovanje, on se može bez problema mijenjati, on se može transformirati preko mreže, u budućnosti, znači svjedočimo sve bržem razvoju telekomunikacija i sve bržem razvoju elektroničkih komunikacija je mogućnost pristupa tom novcu putem telefona, Interneta također jedna od njegovih velikih prednosti i zato to treba pozdraviti. Negativnosti cijele priče su potreban hardver i nažalost ono što se često zapravo povlači i čega smo svjedoci u raznim medijskim člancima je da korisnik ne može detektirati prijevaru, a prijevara može uzrokovati sistemski rizik, zato je i izvješćivanje od strane institucija za elektronički novac Hrvatske narodne banke kao središnje banke jedno od mjera koje dakako treba pozdraviti i na čemu se treba znači u samoj provedbi te odluke itekako poraditi, i itekako implementirati kako bi građani bili što sigurniji. Dakako da će to izazvati određene potrebne radnje i redefiniranje određenih drugih zakona o kojima je govorila kolegica prije mene, ali ono što ja zapravo iza toga moram reći da u Europi cijela priča sa elektroničkim novcem, mada su i očekivanja bila vrlo velika, nije donijela plodonosne rezultate, odnosno nije donijela dovoljno dobre rezultate, pa tako imamo podatak da je u Europi znači u eurozoni, u zoni gdje se primjenjuje euro, kao valuta, bilo tek 10 milijuna eura znači izmjene tog elektroničkog softverskog elektroničkog novca, znači trgovanja tim novcem. Tu je ostavljena mogućnost zakonodavcu, državi da na neki način labavije upravo su i takve direktive Europske komisije da se ta cijela priča malo labavije uredi ne bi li se privukle same tvrtke da pristanu zapravo na taj jedan model izdavanja elektroničkog novca. Postoji jedan jako uspješan primjer u svijetu izdavanja elektroničkog novca, riječ je o … /Govornik se ne koja je prvi puta izdana '97. godine, a građani Hong Konga njome plaćaju javnost za željeznicu i ona je obnovljiva i nadam se da će u budućnosti znači objedinjeni javni prijevoz, što znači u gradu u međugradskom prijevozu, u prijevozu čak i prema destinacijama vani, pribjeći jednoj takvoj metodi, znači da se objedini elektroničko plaćanje. Ono što ja moram reći u ime kluba SDP-a da će klub taj Prijedlog Zakona o elektroničkom novcu podržati i zapravo je dobro i vrijeme da je taj zakon došao, budući da je to tržište neuređeno i zapravo je

kolega državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege zastupnici. Kada govorimo o Prijedlogu Zakona o institucijama za elektronički novac moramo prvo krenuti od pojma što to je uopće elektronički novac. Elektronički novac, odnosno elektronička gotovina jedan je od načina ostvarivanja elektroničkog oblika plaćanja. Razvoj je naravno pokrenut novim tehnologijama pokrenuti širenjem Interneta, medija kojim se obavlja sve veći broj transakcija uz neizbježnu komunikaciju između ljudi diljem svijeta, naravno kako se ta komunikacija razvija, kako se Internet razvija javila se potreba i kod nas da definiramo taj oblik plaćanja i jednim zakonom. da su propisi u Europi koji reguliraju ovo područje usvojeni već negdje 2000. godine, a do danas nemamo još veliki broj institucija za elektronički novac. Njih je u cijeloj Europi, Europskoj uniji negdje desetak, dok je sedamdesetak institucija prepoznato kao izdavatelji elektroničkog novca. kao takav uređuje poslovanje institucija za elektronički novac, proceduralne standarde, pravne oblike institucija, principe u upravljanju uključujući upravljanje rizicima, uvjete za iskupivost elektroničkog novca, supreviziju institucija za elektronički novac i moguće su provizijske mjere. Mislim da je, da će taj oblik plaćanja u budućnosti biti sve veći i veći pogotovo zato što je isplativ za one krajnje korisnike, najjeftinije, znači vi elektroničnim novcem možete najjeftinije bez dodatnih troškova kupovati određene robe i usluge. On kao takav nosi izazove i normalno, jedan od izazova koje bi možda trebalo riješiti ne znam da li u smislu zaštite potrošača je riješen ovim zakonom je zakon, odnosno problem anonimnosti kupca. Jer vi prilikom kupnje elektroničkim novcem ukoliko netko želi raspolagati vašim podacima moguće je da ima, da skuplja eventualno neku bazu podataka o tome šta ste i na koji način Također postoji problem dvostruke potrošnje elektroničnog novca, znači moguće je dva puta sa istim oblikom elektroničnog novca trgovati. Zato te neke stvari treba sa dodatnom pozornošću odrediti, odnosno moramo biti svjesni da uz pogodnosti kao što sam rekao jeftinije trgovanje donose izazove, odnosno rizike koje, u odnosu na koje potrošače treba zaštiti. Ono šta na netu, odnosno na Internetu ljudi diljem svijeta već dobro znaju, postoje ti termini, odnosno postoji i povijest elektroničnog novca i povijest određenih stvari koje su se javljale, prvi je bio syber cash koji to je bila jedna firma preko koje ste isto tako mogli kupovati, elektronički, danas možda najpoznatija u svijetu je pay pel. To je isto jedan oblik elektroničkog novca gdje možete kupovati bilo koju proizvod, uslugu, u zamjenu znači za stalni novac možete ostvariti određene kredite na Internetu. Pay pel, da kažem malo širinu danas koristi već stotinu milijuna ljudi diljem svijeta svakodnevno i primjenjuje se u 55 zemalja na cijelom svijetu, ne još nažalost u Hrvatskoj, ali vrlo vjerojatno i ovakvim zakonskim rješenjima ćemo omogućiti da se takva rješenja počinju primjenjivati u Hrvatskoj. Ono, ja ću podržati naravno ovaj zakon kao i klub zastupnika SDP-a, jer smatram da je to nužnost, dobro je da smo ga, da smo ga dobili u proceduru da se što prije usvoji kako bi mogli i hrvatski građani na taj način poslovati. Ono uz, kao što sam rekao i ja se nadam da će tu nadležne institucije i u budućnosti biti usmjerene ka zaštiti potrošača, odnosno ka zaštiti ljudi koji će se baviti tom trgovinom i da će takvih situacija koje su neželjene za potrošače, kao što sam rekao korištenje anonimnosti u neke u neke svrhe istraživanja šta se kupuje i na koji način se kupuje ili mogućnosti prijevara putem Interneta biti što manje. Evo ga, toliko o tome, nadam se da ćemo taj zakon usvojiti i da će se on u praksi pokazati kao dobar. Hvala. Završni osvrt, državni tajnik Zdravko Marić, izvolite. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, evo samo ukratko, ja ću zahvaliti se između ostaloga kolegama uvaženim zastupnicima što su nama svima zapravo podijelili par jednih vrlo korisnih informacijama i dali jedan kronološki prikaz razvoja ovoga jednog instituta koji kako smo i čuli zapravo u Hrvatskoj u ovim trenucima zapravo je tek u razvoju, odnosno u razvitku i tako svakako da ovakav jedan prijedlog, odnosno Nacrt prijedloga Zakona o institucijama za elektronični novac je sigurno koristan. Ono što bih rekao naravno da pri samom pojmu i definiciji elektroničkog novca odmah se povlači povlači jedno pitanje sigurnosti podataka, u svakom slučaju to je nastojano, naravno i biti uklopljeno u zakon što i je i u svakom slučaju biti će vrlo važna implementacija toga kako bi u svakom slučaju krajnji korisnici biti maksimalno zaštićeni. Pri tome samo jedna opaska uvaženom zastupniku, i predviđeno je iz iskustva drugih zemalja zapravo predviđaju da se, znam da u Hrvatskom saboru nije lijepo koristiti englesku terminologiju ali zapravo jedna off line veza, dakle, da nije nužno da ide preko on line veze da bi se eventualno ti podaci bili nekome dostupni odnosno vidljivi. Isto tako evo, uvaženi potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, dozvolite mi koliko sam dobio na stol, dakle, dva amandmana na ovaj zakon od Odbora za zakonodavstvo i zastupnika Gorana Marića mogu samo reći da su i jedan i drugi prihvatljivi i da će ih Vlada usvojiti odnosno prihvatiti prijedlog zakona.